osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 92 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.Ako

jedinice.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 133 narodnih poslanika u ovom trenutku, što znači da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Kao i uvek, utorkom i četvrtkom, na osnovu člana 287. Poslovnika, da li neko od predsednika ili ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje, u skladu sa članom bih službu da utvrdi o čemu je reč, pošto se ne čuje na ovoj strani.Za

i trideset grupa ljudi bliskih Muameru Zukorliću upala je na gradilište Islamskog centra. Islamski centar se radi na parceli gospodina Dževada Aljovića koji je poklonio, uvakufio šest ari zemljišta Islamskoj zajednici Srbije.

situaciju smo imali prošle godine kada su isti ljudi upali u centralnu džamiju u Prijepolju, srušili berbernicu u centru Novog Pazara, uzurpirali trg Isa bega Isakovića u centru Novog Pazara. Takođe su isključili grejanje u sultan Validinoj džamiji u Sjenici.Kod nas u Sandžaku uvek je postojao jedan dobar običaj,

Ovako nikada nije bilo, da se dođe sa oružjem i zabrani gradnja džamije.Zato, svoje pitanje upućujem ministru unutrašnjih poslova i ministarki pravde. Kako je moguće da u sred bela dana dođu na tuđi posed i pregrade put, a da policija i Tužilaštvo daju saopštenje da nema elemenata krivičnog dela, niti prekršaja? Na osnovu čega je Policijska uprava u Novom Pazaru izdala jučerašnje saopštenje? su legitimisani ljudi koji su bespravno upali na gradilište? Da li su ih pretresli i tako utvrdili da nisu bili naoružani, kako tvrde u saopštenju? su uzeli izjave od radnika i svedoka kojima je prećeno?Na osnovu ovog saopštenja, može se zaključiti da policija pokušava da zataška ovo bezakonje i ostavi otvoreni sukob među građanima u Novom Pazaru. Dokle će policija da pruža zaštitu i omogućava siledžijsko uzurpiranje tuđe imovine od jedne te iste grupe nasilnika? je to cena koju građani moraju da plaćaju zarad političkih pozicija pojedinaca iz ove političke grupe? Zahvaljujem.Dajem pauzu od pet minuta, da bi službe videle o čemu je

bih vas, dame i gospodo, ako je sada sve u redu, da ponovo utvrdimo kvorum. Molim vas da ponovo ubacite kartice u poslaničke jedinice. Zahvaljujem.Trenutno

Poštovani predsedniče, poštovani poslanici, u kontekstu dnevnog reda tekuće sednice na kojoj ćemo izabrati i članove REM-a, danas bih upravo postavila pitanje u vezi sprovođenja Zakona o elektronskim medijima, koji se odnosi na ulogu REM kao nezavisnog regulatora u sektoru elektronskih medija.Uloga REM je definisana zakonom a tiče se sprovođenja utvrđene medijske politike u oblasti informisanja. Značajna uloga poverena mu je i novom medijskom strategijom. Značaj REM daleko prevazilazi ulogu kontrolora i tela koje sankcioniše sadržaje, već REM ima ulogu i katalaizatora, jednog od važnih kreatora zdrave kulturne sredine i objektivnog informisanja javnosti, na koju građani Republike Srbije imaju svako pravo.Sva javna ovlašćenja su od izuzetnog značaja za naše društvo koje REM ima, jer smo zasigurno svesni koju moć i snagu svi elektronski mediji imaju, kada govorimo uopšte o kolektivnoj društvenoj svesti, tačnije određivanju kulturnog nivo cele nacije.Imajući u vidu da je REM funkcionalno nezavisna organizacija, tako smatram da i mediji treba i moraju biti slobodni i nezavisni, ali da svoje programe organizuju u skladu sa poštovanjem ljudskih prava i sloboda i da zaštite, kako korisnike medijskih usluga, tako i interes javnosti.Moramo obogatiti našu svakodnevnicu, tako što bismo naše operatere, produkcije i kreatore sadržaja, kroz dijaloge i konkretne mere podrške podstakli i pomogli da kreiraju više edukativnih programa za decu i mlade, više sportskih programa koji bi isticali značaj bavljenja sportom, ali i umetničko-obrazovnih sadržaja koji bi obogatili i usmerili u pravom smeru klince koji su naša budućnost.Imamo sjajne primere, kao što su recimo, format koji se emitovao, „Pinkove zvezdice“, koji je promovisao talenat dece, i bio jedan od najgledanijih programa, ili recimo, program „Virtuozi“, koji se trenutno emituje na javnom medijskom servisu i takođe, jedan sjajan način približava klasičnu muziku i decu klasičnoj muzici.Takve i slične vrste programa bi sami trebali ponovo da proizvodimo i da istovremeno pomognemo operaterima da opstanu na izuzetno surovom tržištu, ali tako što će biti slobodni kada se radi o uređivačkoj politici, ali podržani i podsticani da stvaraju kreativnije i kvalitetnije sadržaje.Kao primer kvalitetnog medijskog sadržaja pohvalila bih i „Kulturni dnevnik“, koji se emituje na RTS, ali bih recimo, što se tog programa tiče, sugerisala možda drugi udarniji termin koji bi dao veću pristupačnost sadržaja auditorijumu i proširivanje tema i sadržaja iz oblasti kulture.Ovakve sadržaje bismo sigurno svi voleli više da gledamo na svim emiterima sa nacionalnom frekvencijom. Smatram da bi kreiranje više takvih sadržaja bilo na zadovoljstvo svih i države i građana koji bi ponovo krenuli u veću konzumaciju kulturnih sadržaja. Operateri bi pokrili vreme za kulturu i sport koji na osnovu dobijenih licenci i moraju da imaju dnevno na svojim programima, kulturni poslanici, sportski i naučno-obrazovni pregaoci bi napokon mogli da prorade i počnu da vrše svoje misije i možda u jednom momentu počnu i bolje da žive od svog rada.Ovom prilikom želim da pohvalim opredeljena budžetska sredstva za sektor kulture u celini, ali i povećana sredstva za određene grane koje se tiču stvaralaštva. To je sjajan pomak ka napred, ka razumevanju značaja kulture i umetnosti i ako opet verujem da budžetska sredstva za sektor kulture koja u ovom trenutku iznose 15 evra po glavi stanovnika, možemo i moramo da podignemo i približimo se našim evropskim partnerima po odvajanjima za kulturu, ali i susedskim zemljama, kao što su recimo, Hrvatska i Mađarska, koje odvajaju 43, odnosno 35 evra.Samo evra.Samo ilustracije radi, samo jedna prečica od pet ili šest kilometara u izgradnji planiranih auto-puteva, ako bi se tako ušteđena sredstva usmerila ka kulturi kvalitetnim medijskim sadržajima dovela Srbiju na čelo regiona po pomoći kulturi i vraćanja iste na pijedestal koji bi ona trebala da uživa kod naših građana. Svaki korak ka promovisanju znanja, obrazovanja, kulture, sporta, socijalne pravde, jednakosti dobijenim šansama je neopisivo važan jer na taj način ćemo u nekom budućem periodu ako budemo skoncentrisani upravo na te vrednosti, kao što smo ojačali u ekonomskom domenu, biti identifikovani kao društvo koje neguje i izuzetno ulaže u svoj identitet, nasleđe i stvaralaštvo.Postavila bih, u vezi sa svim navedenim, pitanje ministarki kulture i informisanja, gospođi Maji Gojković, u poslednje vreme govori se o potrebi i izmeni Zakona o elektronskim medijima, i to u delu koji se odnosi na REM, kako bi se otklonile nejasnoće, posebno u primeni odredbi ovog zakona, koje se tiču izricanja mera pružaocima medijskih usluga za nepoštovanje zakona. Tu mislim na izricanje opomena, usluga, upozorenja i privremene zabrane objavljivanja programskog sadržaja.Ovde bih posebno istakla potrebu preciznijeg regulisanja kaznenih odredbi kojima bi se obezbedilo odgovorno poštovanje opštih obaveza, emitera iz člana 47. Zakona o elektronskim medijima, a koji se odnose na programske sadržaje kojih emiteri moraju da se pridržavaju. Hvala.

pre nekoliko dana, tačnije u ponedeljak, 14. decembra 2020. godine, navršilo se 25 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Pregovori su vršeni tokom novembra meseca 1995. godine, u vazduhoplovnoj bazi kod Dejtona u Ohaju, ali su zvanično potpisani, odnosno Sporazum je zvanično potpisan 14. decembra u Parizu, čim je okončan rat u Bosni da je baš ta godišnjica bila povod da otpočne jedan opšti, vrlo sinhronizovani napad i na Srbiju, i na Republiku Srpsku, i na predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, kako iz inostranstva, tako iz regiona, ali iz same Srbije. Mi iz iskustva već znamo da svaka značajna godišnjica iz naše novije istorije teško da može da prođe bez napada iz regiona, dakle, Tirane, Zagreba, Sarajeva, Podgorice, do skoro, videćemo kako će od sada situacija biti, neretko i Skoplja i na to smo već navikli.Ali ono što je poražavajuće, to je da su se mnogi iz Srbije pridružili toj kampanji i hajci protiv Srbije i Aleksandra Vučića, koji im je inače svakodnevna meta, a samo zato što žestoko brani sprske nacionalne interese.Decenijama slušamo optužbe i napade da je Srbija jedina kriva za sve što se dešavalo u prošlosti, da su Srbi jedini krivci za sve ratove devedesetih, kako je Srbija jedina odgovorna i čitav niz monstruoznih optužbi koje dolaze iz regiona, ali ne mogu da razumem potrebu da se toj orkestriranoj kampanji priključe i mnogi iz Srbije.Jedan od portala, i gle čuda, po Đilasovom kontrolom, kontrolom, objavio je niz, najblaže rečeno, problematičnih naslova, i to u jednom danu. U jednom tekstu kaže – veoma opasno svojatanje Republike Srpske od Srbije. Ko svojata? Na koji način se vrši to svojatanje? Zašto lažete, zašto lansirate tako opasne teze? Kad ste čuli od bilo kog predstavnika države Srbije da ne poštuje Dejtonski sporazum, da negira Dejtonski sporazum, principe i tekovine Dejtonskog sporazuma?Kad je neko iz Srbije dao izjavu kojom se negira Dejtonski sporazum? Dajte samo jedan primer, navedite jednu izjavu. Srbija je garant Dejtonskog sporazuma. I, sada mi koji smo garant Dejtonskog sporazuma, mi narušavamo, odnosno destabilizujemo Dejtonski sporazum, a oni koji otvoreno prete da će Republiku Srpsku preseći na dva dela kod Brčkog, šta su oni? Mirotvorci. Oni su demokrate.Pa, ima neki Visković, koji kaže da se u Srbiji među intelektualnom elitom stvara osećaj koji je veoma opasan, a to je da Srbija zaslužuje kompenzaciju za Kosovo kroz pripajanje Republike Srpske. Zašto lažete? Zašto izmišljate? Zašto lansirate tako opasne teze?Pa, teze?Pa, ima onaj Milan Antonijević, koji kaže – Srbija da se ne meša u zbivanja u BiH. Kopredsednik Igmanske inicijative za Srbiju, izjavio je danas da Srbija treba da prestane da se meša na destruktivan način u zbivanja u BiH. Sram ga bilo! Kako ga nije sramota? Kako te nije sramota, Milane Antonijeviću da ovako nešto izjaviš? Ako ti i tvoji sponzori koji ti daju novac da govoriš ovakve gadosti, ako vi ne volite Srbiju i Republiku Srpsku, pa to je vaš problem. Nećete nas sprečiti da volimo svoj narod i da pomažemo na svakom mestu, da radimo na dobrobiti Srbije i Republike Srpske i da pomažemo svom narodu gde god da živi.Kad Srbija da novac za konkretne projekte u opštinama, i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine, to je onda destruktivno mešanje u unutrašnje unutrašnje stvari BiH. Kako ga nije sramota?I dokle više sa autošovinizmom? Dokle više taj mazohizam kod tih ljudi? Ima li granice? Istog dana su izvukli iz naftalina onog Sašu Jankovića, koji je u nekom autorskom tekstu, opet za jedan dnevni list pod kontrolom Dragana Đilasa, rekao: „Vučić Srbiju gurnuo na pogrešnu stranu istorije“. Da ne pominjem razne albanske lobiste, Violu fon Kramon, Danijela Servera, pa najavu da će Medlin Olbrajt aktivno se uključiti u proces pregovora Beograda i Prištine i sve ostale pritiske koji će se pojačavati u narednom periodu.Isto periodu.Isto tako, imamo onog hrvatskog pisca i novinara Dežulovića, koji nam poručuje da je Beograd prestao da bude grad a postao prljava kasaba, blatnjava kasaba, pa napada i spomenik Stefanu Nemanji i „Beograd na vodi“ itd. Nije problem taj nesrećni Dežulović, problem je u domaćim autošovinistima i drugosrbijancima koji su brže-bolje preuzeli i podržali taj narativ. E, sa takvima mi imamo posla.Sasvim mi imamo posla.Sasvim je jasno da će se u narednim danima pojačavati pritisak, i na Srbiju i na Aleksandra Vučića kao žestokog i najsnažnijeg zaštitnika srpskih nacionalnih interesa. Ne odgovara im da Srbija bude jaka, snažna, svoja i samostalna i zato će nastaviti sa pokušajima da se sruši Aleksandar Vučić. Zahvaljujem, predsedavajući. Zahvaljujem, gospodine Markoviću.Pošto se više niko od predsednika, odnosno predstavnika poslaničkih grupa, ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Dragan M. Marković i Vesna Ivković.Nastavljamo sa radom i prelazimo na pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju predstavnici Vlade.Pozdravljam ministra finansija, Sinišu Malog, sa saradnicima.Saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Prelazimo na pretres u pojedinostima.Primili ste amandman koji je na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma podnela narodni poslanik dr Aleksandra Tomić, kao i Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i mišljenje Vlade o podnetom amandmanu.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, započinjemo pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 20. amandman narodnog poslanika dr Aleksandre Tomić, Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč ima predlagač, dr Aleksandra Tomić. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministri, kolege poslanici, prvo da se zahvalim na prihvaćenom amandmanu.Amandman se odnosi na produženje roka kada je u pitanju primena zakona o digitalnoj imovini, a u vezi sa izmenama i dopunama Zakona koji govore o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.Odlaganje tog roka od šest meseci u stvari daje šansu da puna primena zakona o digitalnoj imovini započne za godinu dana i da mi kao društvo treba da se pripremimo na tako nešto. Ali, evo, danas, rekla sam mojim kolegama, Gardijan je objavio da na današnji dan bitkoin kao kriptovaluta ima istorijski najveću vrednost – 21.380 evra, što je za gotovo 30 puta više nego što je imala u martu mesecu, kad je iznosila oko tri i po hiljade evra.Znači, država je kod nas prepoznala rastuće privredne aktivnosti koje se odnose uopšte na digitalnu imovinu i na sve transakcije koje se obavljaju kada je u pitanju kriptovaluta. Nije samo bitkoin, ona zauzima 66% od ostalih, a ima preko 2.000 valuta. To vam je kao neka trgovina hartijama od vrednosti, samo što ovde imamo virtuelne valute, s tim što ona do sada nije imala posrednika i nije imala ime i prezime.Mi smo ovim zakonom ukinuli ukinuli anonimnost, uveli učesnike na tom tržištu i jednostavno država se pozabavila time da nađe način koji najviše odgovara i onima koji trguju da jednostavno investiraju kroz određenu trgovinu kriptovalutama, da se prijave na portal države, da jednostavno jednostavno prijave svoje aktivnosti i samim tim ulaze u legalne tokove investiranja u malu privredu.Još nešto ću da kažem, što se tiče uopšte ovog zakona, ako mi dozvolite, predsedavajući, možda koji minut produžim.Kada pričamo uopšte o IT sektoru, imamo danas 116 hiljada malih i srednjih preduzeća, ukupno kad govorimo o paušalcima. Vi ste kao ministar predložili, a prošle godine smo usvojili, podršku IT kompanijama koje otvaraju upravo po sistemu paušalnih poreskih obveznika i vi ste tada dali predlog koji smo mi ovde prihvatili, a to je da subvencionišete plaćanje poreza i doprinosa u 2020. godini 70% za novozaposlene, u sledećoj godini 65% i 2022. godine 60%.Zašto ovo govorim? Zato što je ovo brzo rastuća industrija i zato što kad pogledate te blokčejn blokčejn tehnologije koje u stvari predstavljaju jednu veliku skalameriju, koju radi relativno mali broj ljudi, u stvari predstavljaju jednu industriju, kao jedne proizvodne aktivnosti koje se dešavaju sa određenim mašinama. Taj mali broj ljudi upravo plaća poreze i doprinose. Mi time u stvari otvaramo mogućnost mladim ljudima da rade i da otvaraju ovde kompanije, da ne moraju to da rade u inostranstvu, niti da rade na potpuno nekontrolisan način, već, jednostavno, ovde na poznatom tržištu i da plaćaju te poreze.S druge strane, mi smo ušli sada u jedan period pandemije korona, koji zaista pogađa malu privredu. Kada govorimo o maloj privredi, govorimo upravo o paušalcima, o poreskim obveznicima, kojima ste na predlog ovde omogućili da porez u 2020. godini plaćaju u sledećoj godini na 24 rate.Ono što je dobro, to je da će taj porez biti odložen na više rata. Ali, ono gde se oni osećaju, mislim u odnosu na ovaj IT sektor, koji neće imati problema da plaća poreze i doprinose, je negde da je njima onemogućeno pravo na rad, s obzirom da imamo zatvaranje u pet časova popodne i nemaju prava da rade ni za vikend.Sad treba naći načina, ne samo vi kao Ministarstvo finansija, nego i Ministarstvo privrede i, naravno, sa Kriznim štabom, da se omogući tim ljudima da zaista mogu da zarade onoliko koliko su u mogućnosti da plate paušalni porez od sledeće godine. I to je negde vapaj svih tih malih i kozmetičara i frizera i prevoznika i krojača i obućara. Kada upoređujete njihovu malu privredu usluga i odnos IT sektora, koji mi privlačimo ovim dobrim merama, onda negde imamo jednu neravnotežu i s jedne strane, ljude koji se zaista razvijaju u tom delu i mi kao država se radujemo zbog toga, kada je u pitanju digitalna imovina, a s druge strane, imamo stvarno veliku muku malih privrednika, paušalaca, kojima treba da izađemo u susret.Tako da, u sledećoj godini, ja se nadam, da ćemo mi naći rešenje da podržimo i ovaj deo privrede. Hvala.

dakle, ja ću ukazati na izuzetnu važnost, naravno, i ovog zakona na koji je podnet ovaj amandman, ali ću ukazati na izuzetnu važnost ovog amandmana upravo zbog toga što je jako važno da ovaj zakon ili delovi ovog zakona što pre počinju da se primenjuju zbog sprečavanja zloupotreba, svih onih zloupotreba koje sprovodi poreska, digitalna ili ofšor mafija, jer i ofšor mafija posluje u ovoj digitalnoj oblasti.Znači, ja ću navesti tri primera zloupotreba u digitalnoj oblasti kroz jednu bajku ili basnu o tri praseta koja nisu ništa gradila, nisu gradila nikakve kuće, nego tri praseta koja su pljačkala.Prvi primer digitalne zloupotrebe vam je pljačka od 70 miliona dolara koja se vršila devet godina u Nišu. Vršilo je 11 lica, ali oni nisu opljačkali Srbiju. Pljačka je vršena u inostranstvu, opljačkani su, mislim, američki investitori putem lažnih platformi i ipak je pozitivno u svemu tome što ta lica nisu pljačkala Srbiju. To je jedan primer. Naravoučenije je da se zločin u ovom slučaju ne isplati, jer su svi uhapšeni, ali verovatno nije uhapšen nalogodavac.Preći ću na treće prase. To je najpoznatiji primer svetske zloupotrebe u digitalnoj oblasti. Autor te pljačke je čuvena oksfordska doktorka, bugarska biznismenka Ruža Ignjatova, dakle, zaista doktor prava sa oksfordskom diplomom koja je sprovela prodaju lažne valute koju je ona nazvala onecoin. Prodavala ju je tokom četiri godine. Opljačkano je širom sveta i što je dobro nije opljačkana Srbija, ali ali je opljačkano širom sveta između četiri do 15 milijardi evra. Tako da vidite kako su opasne zloupotrebe u ovoj oblasti i ovde je značajno opet… Naravoučenije je to da je Ruža Ignjatova 2017. godine nestala. Sumnja se da je promenila identitet. Međutim, zato što je opljačkala ovoliku količinu novca koja još nije ni utvrđena, da li je četiri do 15 milijardi evra, ja mogu osnovno da pretpostavim da je ona likvidirana zato što je opljačkala neke mnogo opasne i nezgodne igrače u tom periodu. Vratiću se na to i, dakle, strašna je zloupotreba, prodavala je lažnu kripto valutu.Sad dolazimo do drugog praseta. Drugo prase je svima nama jako poznato, žuto je i opljačkalo je 619 miliona evra, ali nije pljačkalo u svetu, nego ovo drugo prase je pljačkalo isključivo u Srbiji. Pljačkalo je isključivo grad Beograd i pljačkalo je isključivo našu zemlju Srbiju.To prase je, da kažemo, poslovalo u virtuelnoj oblasti. To prase izmislilo je jednu kripto valutu pre nego što su uopšte izmišljene ostale kripto valute. To je šitkoin kripto valuta, izmislio ga je, naravno, Dragan Đilas i njegov rođeni brat. Šitkoin označava vrednost sekundi reklamnog vremena izražen u evrima i ta valuta je bila beskorisna i medijima koji su prodavali sekunde i ogromnim svetskim kućama koje su kupovale sekunde. Bila je vredna jedino Draganu Đilasu koji je od te kripto valute zaradio 619 miliona evra.Kada govorimo o tih 619 miliona evra, svima nama je to potpuno apstraktno pitanje. To su mnogi govorili, ali da bi razumeli, evo da razložimo to, da građanin razume šta je to 619 miliona evra. Đilas je taj novac stekao, pod znacima navoda, tokom 10 godina. Deset godina vam je 3.650 dana. Znači, svakoga dana od 3.650 dana Dragan Đilas je sticao 167.000 evra dnevno, puta 3.650 dana, znači pet miliona i nešto evra mesečno, preko 61 milion evra godišnje i tako 10 godina, a bio je direktor Narodne kancelarije predsednika Republike, ministar i gradonačelnik. Tada je stekao 619 miliona evra. Pazite, samo ovih 167 hiljada evra jednog dana je više nego što svi mi zaradimo poštenim radom za ceo svoj život, a poruka Dragana Đilasa je ono što pokušavam, ti nećeš za ceo svoj život. To su rekli Partibrejkersi.Dakle, to su te apstrakcije, ali sada razumemo šta znači svaki dan i tako je on jednog dana, kada je trpao Rome u kontejnere, krajnje nehumano, a o čemu postoji izveštaj organizacije Amnesty International koji će ostati za vjek i vjekov, ali tog dana kada je Đilas, kao neki u Nemačkoj u neko mračno doba, on je trpao Rome u kontejnere i smeštao ih tamo u neku mračnu šumu na obodu Beograda, i tog dana je Dragan Đilas zaradio 167 hiljada evra. Zaradio je 167 hiljada evra i onog dana kada je otišao kod bivše supruge i bivšeg tasta, napao ih, naneo bivšem tastu od 70 godina telesne povrede, i tog dana je Dragan Đilas zaradio 167 hiljada evra i tako 10 godina, 3.650 dana i sada razumete kolike su to cifre.Da ne govorimo posebno da li je Dragan Đilas, kada govorimo o sprečavanju pranja novca, a ovde su bili zakoni koji se tiču i naplate poreza iz ove oblasti, digitalne, koja se uvodi u red, da li je on platio porez na dobit, na svih tih 619 miliona evra? Ja tvrdim da nije zato što Dragan Đilas i dan danas posluje u ofšor oblasti. Njegov brat posluje u ofšor oblasti. Digitalno posluju u ofšor oblastima i njih dvojica su izmislili jednu novu igru, znate, to su veliki inovatori. U Vojvodini imate onu igru koja se zove šore, a ovde su braća Đilas i gospodin Šolak izmislili novu igru koja se zove ofšore i ona se igra u ofšor oblastima. Dakle, veliki inovatori.Kada govorim o ovih 619 miliona evra, daću vam jednu ekskluzivnu i fantastičnu informaciju, dobro je što mi imamo prenos RTS-a. Znači, čvorište RTS-a se nalazi iza ovih vrata, ja ću posle govora dati predstavnicima RTS, i to je značajna informacija, odgovor koji sam dobio od Tužilaštva za organizovani kriminal na poslaničko pitanje koje sam postavio, a tiče se i ove digitalne oblasti, tiče se i RTS-a. Pitanje se tiče pljačke RTS-a, a koja je teška 688 miliona evra i Tužilaštvo za organizovani kriminal kaže da se vode tri postupka, dva protiv pravnih lica, protiv četiri fizička lica i jedan postupak protiv pravnog lica zbog sumnje sumnje da su izvršili krivična dela. Osumnjičeno je četvoro fizičkih lica, jedno pravno lice, dok je, dok je, to je jako interesantno i o tome ću nešto reći, jedno osumnjičeno lice nedostupno.Naravno, Tužilaštvo ne kaže imena, jer je to korektno, ali je ova informacija fantastična i moram da pohvalim kako rade institucije, kako radi Skupština. Dostavi Tužilaštvu moje pitanje, Tužilaštvo uredno odgovori. Za pet godina, kao gradski odbornik sam postavljao na svakoj sednici jedno pitanje Draganu Đilasu i još druga pitanja koja su se ticala mosta, svega i nikad za pet godina nisam dobio odgovor ni na jedno pitanje. Vidite ovde, za dve nedelje sam dobio odgovor na poslaničko pitanje.Dakle, ja ću sad izraziti zabrinutost. Jedna od optuženih, mogućih, osumnjičenih je to lice koje je nedostupno, a ja ću reći ko je to, to je Jadranka Drinić, Đilasova direktorka, suvlasnica sa njim je bila u „Dajrekt mediji“. Od avgusta 2019. godine nije dostupna našim organima. Znači, to je 16 meseci, nije bila korona. Naši organi su preduzeli postupke pred nadležnim organima Italije, ali još uvek nisu u stanju da je pronađu.Sada da se vratimo na Ružu Ignjatovu zato što sam zabrinut za bezbednost ove Đilasove direktorke, Jadranke Drinić, pitanje je da li je ona nevina, ako je nevina i živa, što se ne javi nadležnim organima? Međutim, kao što je nestala Ruža Ignjatova, pitanje je šta je sa Jadrankom Drinić i ko ima najveću korist da Jadranka Drinić nestane? Da stavim tačku – nestane. Mislim da je jasan odgovor ko ima najveću korist da Jadranka Drinić nestane, a lice koje ima najveću korist da ona nestane ima dug istorijat nasilja, bilo verbalnog, bilo porodičnog, te sam ja ozbiljno zabrinut za sudbinu Jadranke Drinić.Takođe, Šolaka i gospodina, znači, prvo, Dragan Đilas, rekli smo ima niz firmi ne utvrđen broj, ogroman broj firmi u zemljama šest zemalja okruženja. Ima niz ofšor firmi. A da je tačno ovo što govorim, govorim vam samo jedan primer gde je uhvaćen njegov brat da je bio direktor jedne ofšor firme, odnosno predsedništva kada su prodavali jednu vilu vrednu milion i njegov brat Gojko Đilas je bio direktor predstavništva.A zašto je bilo potrebno otvarati predstavništvo jedne ofšor firme čiji je vlasnik očigledno bio Dragan Đilas? Zato što su opran novac hteli nekako da unesu u Srbiju da kupe tu vilu, pa su to i uradili. Time su naravno otkrili da ofšor firma postoji, ali kao što postoji ta, postoje i mnoge druge.

Gori.Šolak, takođe koji je vlasnik sada "Dajrekt medije" od 2018, kada mu je Đilas to prodao nizom mahinacija koje je teško bilo ustanoviti čak i njima prijateljskom kriku.

jedna u drugoj.I završiću sa ovim, sa jednom kratkom porukom Draganu Đilasu i opet ću citirati, pošto ovde ne smemo da citiramo divne pesnike, evo citiraću grupu "Psihomodopop", iz njihove pesme, koja je inače omiljena pesma Dragana Đilasa, zove se "Ja volim samo sebe", "Tamne mrlje prošlosti na Đilasovoj beloj košulji, veš mašina budućnosti nikad neće oprati".Živela Srbija.E, sada idemo da predamo RTS-u, kopiju odgovora.

Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, doktore Orliću, dobro je što je Vlada Republike Srbije prihvatila ovaj amandman iz razloga što se odredbe članova 6, 7. i 8. Zakona primenjuju sa danom stupanja na snagu ovog Zakona, a ne po isteku šest meseci od dana njegovog donošenja i to ide u prilog trenutnoj epidemiološkoj situaciji izazvanom korona virusom, kako je to i uvažena narodna poslanica, dr Aleksandra Tomić i naglasila, a i Vlada Republike Srbije u svom obrazloženju.Kada smo kod Kovida – 19, moram napomenuti, gospodine potpredsedniče, da su se za vreme ove pandemije javile iz dela opozicionih stranaka određeni korona lešinari

o Vladi Republike Srbije i o predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću, kao i uvaženim narodnim poslanicima.Naši

citat.Dakle, Srđan Nogo, bivši narodni poslanik u ovom visokom domu, prof. dr Mila Alečković, dr Jovana Stojković, dr Nada Kostić svakodnevno nagovaraju građane Republike Srbije putem raznih portala da ne nose maske, da ne prave distancu, da se ne vakcinišu i da ne postoji korona virus.Oni bezočno vređaju Krizni štab, posebno dr Kona, Vladu Republike Srbije, a posebno predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića.Kada smo kod širenja lažnih vesti, uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, dr Orliću, napominjem da drugi deo opozicije u liku Đilasovog Balše Božovića, nekih nevladinih organizacija u liku Milana Antonijevića i Sonje Biserko, šire neistine neistine o aktuelnoj vlasti, a posebno o predsedniku Republike Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću.Tako je Đilasov i Jeremićev Balša Božović lažno optužio aktuelnu vlast u Srbiji, a posebno predsednika Republike, gospodina Aleksandra Vučića da stvara srpski nekakav svet na relaciji Beograd-Podgorica-Banjaluka, optužuje aktuelnu vlast da vodi velikosrpsku politiku,

Akademiju za demokratiju na zapadnom Balkanu, a sedište joj je u Novom Sadu. Prvi predavač na toj akademiji biće Bogić Bogićević, razbijač bivše zajedničke nam države.Poštovani građani Republike Srbije, uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, ovih dana evropska je zajednica objavila studiju koja se zove "Mapiranje lažnih vesti na zapadnom Balkanu", koja je napravljena za Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta. Gle čuda, studija Evropskog parlamenta je utvrdila da je najveći distributer lažnih vesti ne mediji u Srbiji, nego upravo Đilasov Balša Božović, opozicionar.Pošto je studija Evropskog parlamenta utvrdila da je Đilasov Balša Božović, najveći lažov u Srbiji, pozivam ga, javno, da ako ima bar minimum civilizacijske ili ti demokratske kulture da se javno izvini za sve laži i bljuvotine koje je izgovorio zadnjih pet godina u ovom visokom domu, i ne samo ovde, nego i u sredstvima javnog javnog informisanja o predsedniku Republike Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću, o predsednikovom bratu, o predsednikovoj porodici, o ministrima Veliboru Lončaru, dr Nebojši Stefanoviću i Aleksandru Vulinu, narodnim poslanicima dr Aleksandru Martinoviću i dr Vladi, čestitom, Orliću. Naravno, i građanima Republike Srbije.Poštovani građani Republike Srbije, Đilasov Balša Božović je ovih dana, kako sam rekao, formirao Akademiju za demokratiju na zapadnom Balkanu, sa centrom u Novom Sadu. Nije bez razloga baš u Novom Sadu, zapamtite dobro šta kažem. Prvi predavač, kako sam i rekao, biće Bogić Bogićević. To će biti akademija, poštovani narodni poslanici, za širenje lažnih vesti na zapadnom Balkanu,

napominjući da politika Srbije deluje kao destabilizirajući faktor.Navodi da je Republika Srpska ratni plen i da Srbija neće od nje odustati.Gospođo Biserko, naravno da neće i da će štititi priznavajući BiH u skladu sa Dejtonskim sporazumom.U

Saša Janković poznat pod nazivom Sale prangija, inače stari poslovni partner Dragana Đilasa, akter u aferi „Pištolj“ u kojoj je Predrag Gojković navodno izvršio samoubistvo u njegovom stanu, o čemu sam ja više puta govorio u prošlom mandatu u ovom visokom domu, moram da napomenem da sam dobio odgovor na postavljeno poslaničko pitanje da je sva dokumentacija u Arhivu grada Beograda uništena, a direktorka arhiva je bila, gle čuda, Branka Prpa. Inače, Janković je imao pištolj bez dozvole sa kojim ne navodno počinjeno samoubistvo.Tu je iz njega i gospodin Milan Antonijević, direktor Fonda za otvoreno društvo Antonijević kaže, citiram Srbija treba da prestane da se meša na destruktivan način u zbivanja u BiH, završen citat. Poštovani građani Republike Srbije, čista izmišljotina.Uvaženi narodni poslanici, da li je iko u ovom visokom domu od narodnih poslanika i jednu ružnu reč izgovorio za parlament ili za BiH ili bilo koju susednu državu? Da li je to iko od ministara u Vladi Republike Srbije učinio ili eventualno predsednik Republike? Dabome da nije. Evo, poštovani građani, vidite kako se on uključio u direktnu hajku na Aleksandra Vučića započetu započetu tekstom Sonje Biserko objavljene na portalu Dojče Vele.U satanizaciju Srba uključio se i jedan Hrvat, Dežulović, navodno pisac, koji je rekao citiram – da Beograd više nije grad, tek malo veća kasaba, blatnjava, tužna selendra, završen citat.Poštovani građani, naravno i Slobodan Georgijev se uključio, podržao ga dodajući, citiram – još gore od toga. To je taj Slobodan Georgijev koji stalno napada Aleksandra Vučića i državu Srbiju bez argumenata, ali bogami i bez stida.Poštovani građani Republike Srbije, poštovane dame i gospodo, Srbija na čelu sa Aleksandrom Vučićem će i dalje kao i do sada voditi miroljubivu politiku sa našim susedima i širom sveta bez obzira na laži koje se svakodnevno šire okrenuta ka ekonomskom napretku kako bi bila još ekonomski jača i bolja, svesna da će to smetati mnogim faktorima kako unutra, tako i spolja.Razobličićemo satanizaciju naše zemlje, građana Republike Srbije, naše Vlade i našeg predsednika ma od koga to dolazilo. To je naša, dame i gospodo uvaženi narodni poslanici, obaveza koju smo građanima Republike Srbije dali u ovom visokom domu polagajući zakletvu da ćemo služiti istini slobodi i narodu. Hvala. Zahvaljujem gospodine Atlagiću.Po amandmanu narodni poslanik Vladimir Đukanović. **Vladimir Đukanović** Zahvaljujem se.Ne brinite gospodine Atlagiću, mada meni samo nije jasno zašto smo mi kao narod doživeli da moramo da se stalno branimo i da budemo u nekoj defanzivi.Znate kako, moj otac i sva familija po ocu je iz Republike Srpske i vrlo sam ponosan zbog toga, i ono što mogu da kažem koliko god da se tamo neko upinje, a opet ću ponoviti, nama u Srbiji pričaju kako je mnogo dobro da se izdelimo na više delova, kako je decentralizacija, a kada je u pitanju BiH gde ima tri konstitutivna naroda tamo kažu da je najbolje da imamo centralističku vlast i da Republika Srpska ukine ko entitet. Naravno da je to nešto što je nedopušteno. Ja sam vrlo ponosan što mi je sva očeva familija iz Republike Srpske i za njih će uvek biti Beograd glavni grad, a neSarajevo, a Sarajevo će poštovati u onom smislu što je to bio drugi srpski grad po brojustanovnika u bivšoj Jugoslaviji u kome danas nažalost nema Srba.Toliko o multietničkoj Bosni i o tim njihovim tricama i kučinama i o tom besmislu tih ljudi iz te nekakve ili kako se zove to Igmanska inicijativa. Strašno je što takvih u Srbiji ima puno i nikada ni jednu jedinu reč nisu rekli zato što je kompletno gotovo srpsko stanovništvo iz Sarajeva otišlo.Nikada otišlo.Nikada nijednu jedinu reč nisu prozborili o zastrašujućem zločinu prema srpskom narodu koji je u Sarajevu živeo, ali su znali uvek da pričaju kako je Sarajevo bilo okruženo, kako su ga šumski ljudi bombardovali i tom slično, iako svi dobro znaju, ko god je poznavao konfiguraciju terena tokom rata u BiH da su baš srpski položaji bili okruženi oko Sarajeva, imali su samo jedan izlaz preko Trebevića i to je notorna laž koja se stalno ovde forsira. Srpskog naroda, još jednom ću ponoviti, u Sarajevu ima samo u tragovima, ali zato razno raznih iz Kuvajta, iz Emirata, odakle već sve ne, koji grade rizortove po nekadašnjim srpskim naseljima ima koliko hoćete.Ne bih dalje o tome, ali eto gospodine Atlagiću, u svakom slučaju tu možemo da se složimo, Srbija nikada neće napustiti svoj narod zapadno od Drine. Srbi zapadno od Drine uvek će pre shvatati Srbiju kao svoju zemlju, što je potpuno prirodno, kao svoju maticu, poštovaće administrativno što moraju da poštuju, BiH, jer jer ona postoji kao država u nekim granicama i mi to poštujemo.Svakako ne mogu da lažem ni sebe, niti bilo šta. Ako svaki Hrvat u BiH može da glasa na hrvatskim izborima i sanja jednog dana da se ujedini sa Hrvatskom, a što bi to Srbinu iz Republike Srpske bilo zabranjeno, makar da ima san pa da jednog dana živi ujedinjen sa Srbijom, a ako Bog da nada se da ćemo im ikada omogućiti da mogu da glasaju na našim izborima zato što je to nešto što je potpuno prirodno i normalno. ne bih dalje da ulazim u to.Vezano za sam amandman što se tiče kriptovaluta, to je, gospodine Mali, jedna veoma veoma ozbiljna oblast. Plašim se da ne shvatamo to dovoljno ozbiljno. Mi smo se ovde orijentisali na bitkoin. Međutim, što se tiče bitkoina to je samo jedna od kriptovaluta. Imate ih sada sve više i više u svetu.Recimo, imao sam prilike da upoznam jednu austrijsku kompaniju, njihove predstavnike. Oni prave specijalnu kriptovalutu isključivo za fudbal

ja se plašim da mi tu nemamo dovoljno obučen kadar koji može da tu prepozna razne malverzacije. Drugo, možete da vidite danas da ogroman broj, da kažemo kolokvijalno, klinaca trguje tim kriptovalutama. Imao sam čak jednom priliku da upoznam momka, studenta. Od čega živiš, kaže – trgujem kriptovalutama. Pravo da vam kažem tek sam tada upoznao šta bi to značilo. Kaže – imam mesečni džeparac oko 750, 800 evra. evra. Pazite, on je neko ko trguje na nekom malom nivou, a možete da zamislite ovi što imaju ogromne firme koliki novac može da se zaradi preko kriptovaluta, a da se sakrije porez, da se ne plati ništa.To je ozbiljan problem gde se plašim da mi nemamo dovoljno adekvatno obučen kadar koji će to da prati. Moram da izrazim i sumnju što se tiče same te internet trgovine, ne mislim samo kriptovalute, nego generalno nemamo tu adekvatnu zaštitu. Prilično smo tu nezaštićeni. Mi ne štitimo naše interaktivno nebo, iako je to budućnost što se tiče ekonomije i morali bi tu više da poradimo. Da ne govorimo o pravosudnim organima gde zaista smatram da nemamo ni dovoljno ljudi, niti dovoljno obučenog kadra koji može da uvidi kakva se krivična dela izvršavaju preko interneta u smislu te internet trgovine.Kada smo već kod pravosuđa ja mogu da vidim da mi za neka druga razna krivična dela ovde očigledno ili nemamo tužioce koji žele da rade ili imamo gledanje, odnosno žmurenje na oba oka, a da ne govorimo o zastrašujućim pritiscima na pravosuđe. Evo, moram da priznam, jutros sam video jednu zastrašujuću laž koja je izašla, a to je da navodno na jučerašnjoj sednici VSS, namerno su pustili određeni mediji tu informaciju, da su navodno dvoje sudija napustili tu sednicu VSS, što je notorna laž, niko nije napustio sednicu. Ali, zašto su izmislili tu laž? Pa, zato što je neko zahtevao da jedan predsednik suda, odnosno, zapravo da VSS na neki način svojim saopštenjem se ogradi od datog intervjua koji je taj predsednik suda davao za jedan portal, opskurni portal, ali očigledno ciljano datog za njih, kako bi ga svi posle citirali. Sada taj intervju koji je on dao je više politički.Nemam ništa protiv, svako ko želi da se bavi politikom, neka fino onda izađe na izbore i kandiduje se, pa koliko glasova dobiješ. To je poruka i ovom Majiću i ovim ostalima, ljudi izađite na izbore, pa koliko dobijete glasova, uđite u Skupštinu ili se kandidujte za predsednika. Ne možete da koristite i da zloupotrebljavate vašu funkciju sudije ili predsednika suda, a da dajete političke izjave, a onda dobijate podršku određenih medija i ako neko vrši pritisak na pravosuđe, pa baš vrše ti mediji, N1, Nova S, KRIK, Direktno rs, itd.Znači, najveći pritisak na pravosuđe dolazi od strane tih medija, oni kreiraju afere, oni unapred osuđuju nekoga, oni izmišljaju afere i preko tog izmišljanja vrše pritisak i na tužilaštvo i na sudije kako moraju da presude i to konstantno rade, a žale se kako postoji nekakav drugačiji pritisak na pravosuđe. Ne, oni su jedini ti koji vrše pritisak na pravosuđe. I tu moramo da se usaglasimo, najveći pritisak na pravosuđe uopšte ne dolazi iz političkih krugova, nego dolazi iz privrednih krugova.Oni koji imaju najveći interes da se presudi u njihovu korist itd, razni ti tajkuni, itd, oni vrše najveći pritisak na pravosuđe. To je 95% pritisaka isključivo iz privrednih krugova, političkih pritisaka to može da se dogodi eventualno ako neki predsednik negde ili neki u lokalnoj samoupravi to radi, ali suštinski nemate nikakav pritisak od strane izvršne vlasti, a postoji ovaj medijski, koji je zastrašujući, gde mi imamo konstantno insistiranje na određenim aferama gde se izmišljaju događaji, kako bi tužilac ili sudija morao da postupi, jer u slučaju da ne postupi kako taj mediji zahteva doživeće u tom mediju medijski linč.E, tako se to, nažalost, danas radi u praksi. Ja sam prosto morao ovde da reagujem zato što moramo javnosti da naglasimo da nikakvog napuštanja sednice VSS nije bilo od strane sudija, ali, kažem, ciljano je puštena takva informacija, ciljano je smišljena takva laž kako bi se kontinuirano vršio pritisak na

smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu

je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 3. amandman je podnela Vlada.Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio je amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč ima narodni poslanik Zahvaljujem, potpredsedniče.Pošto je moja intencija bila da govorim pre svega o prethodnom amandmanu, u svakom slučaju, na samom početku želim da pohvalim predstavnike Vlade, Ministarstva finansija koji su imali dovoljno sluha da sve ove diskusije koje smo imali protekla dva dana u smislu amandmana i svega onoga što se tiče tematike koju smo imali u prethodna dva dana uvrste i da idemo sa daljim unapređenjima.Na samom početku, jednu bih stvar tehničku želeo ovde da istaknem. Naime, i kad imamo ove rasprave o amandmanima, s obzirom da imamo ovakav kakav imamo informacioni sistem, mi kao narodni poslanici, a i javnost Republike Srbije ne može videti tok te rasprave, moram da primetim kao neko ko je dugogodišnji parlamentarac, mislim Narodnu skupštinu Republike Srpske, da ovaj informacioni sistem ne samo da je zastareo, već pokazuje još jednu tezu, a to je da svega onog što su se dotakli ovi iz prethodne vlasti, žuti, da su upropastili. Pa i ovaj informacioni sistem ukazuje upravo na to.Ja to.Ja vas molim kao predsedavajući i sve da u narednom vremenskom periodu unapred vidimo ovaj informacioni sistem, ne samo zbog poslanika, već i zbog javnosti da bismo mogli na jedan transparentniji način učestvovati u svemu onome što možemo raspravljati na ovakvim sednicama.Očigledno je da je ovo bila nečija dobra kombinacija i da ovaj informacioni sistem kada je ugrađivan ovde u rad Narodne skupštine Republike Srbije imao za cilj da rad Narodne skupštine bude što ne transparentniji.Sad, s obzirom da se mi nalazimo u procesu opšte digitalizacije, elektronske uprave i svega ostalog, da je sva zakonska regulativa koju danas usvajamo, ide u pravcu koju Srbiju etablira na širem planu kao zemlju digitalizacije. Srpski softver postaje brend na tržištu softvera širom sveta. Zaista je neupitno da je i ovaj proces, koji treba ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije da se završi, da treba biti unapređen. Iz tog razloga ja sam hoću da primetim da svega čega su se oni dotakli su bukvalno upropastili.Mi želimo da budemo transparentni, želimo da budemo efikasniji u ovoj vrsti priče i prema tome i sama Narodna skupština Republike Srbije treba da ide u tom pravcu. Nadam se da to nisu velika sredstva, i sam predsednik Narodne skupštine Republike Srbije je zamolio gospođu Brnabić prilikom iznošenja ekspozea, da se pronađu određena sredstva koja bi bila, ne u korist narodnih poslanika samo, već pre svega javnosti Republike Srbije u smislu praćenja svega onoga što mi imamo na dnevnom redu.Iz tog razloga ja bih se referisao malo i na prethodni amandman i rekao da sve ovo što se tiče sigurnosti u smislu, da kažem, borbe protiv ovih novih pošasti, novih kriminalnih dela, novih organizovanih kriminalnih grupa koje na različite i sofisticirane načine praktično traže načina kako da operu novac, kako da se bave određenim krivičnim delima, da je izuzetno važno da i samo Ministarstvo unutrašnjih poslova, o tome smo juče pričali, bude što bolje osposobljeno kako tehnički, tako i kadrovski.Vrlo je teško pratiti te trendove i načine kako se sve može oprati novac i kako određene kriminalne grupe preko izvršenja drugih krivičnih dela, gde stiču određena protivzakonita sredstva, ulažu preko ovog elektronskog novca, digitalnog novca

tog razloga ja bih nekoliko stvari samo istakao koliko je važna digitalizacija u srpskom društvu i koliko su ti trendovi izuzeto važne za prihodovne stavke u budžetu. Samo ću izvući jedan podatak koji je i te kako važan, koliko naš srpski srpski softver, naši ljudi koji se bave tim poslom, koliko su važni, koliko doprinose izvozu srpske privrede.Samo jedan podatak Narodne banke Srbije da je u periodu od 2012. do 2019. godine prosečni godišnji rast izvoza IT bio 21%. Recimo, poređenja radi, 312 miliona izvoza smo imali u 2011. godini, a 1,42 milijarde evra u 2019. godini.

u IT kompanijama širom Srbije, kojih ima bezbroj u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, Nišu. Ogroman broj mladih ljudi radi u tom sektoru, oni doprinose. Država Srbija ulažući praktično u digitalnu infrastrukturu, u elektronsku upravu, u sve ove modelitete koje imamo danas, omogućava da se taj proces sve više i više razvija.Kakve su perspektive po procenama stručnjaka? Kažu da bi Srbija mogla u idućih deset godina da porast, u smislu izvoza IT usluga na čak 20 milijardi evra godišnje. Perspektive su ogromne, zato svaki vid ulaganja, svaki vid odricanja u smislu i ove legislative koju usvajamo ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije ukazuje upravo na tu činjenicu da je sve ovo što radimo izuzetno dobro i ne samo da je dobro već daje efekat u ovim prihodovnim stavkama. Daje ono što je možda najvažnije, mogućnost, ako možemo da pričamo o tome ne samo danas već u idućim godinama gde će se taj izvoz povećavati, da ćemo mi ovde imati sve veću i veću potrošnju tih stavki jer zarada koja dolazi iz tog sektora, ljudi koji se bave tim poslom troše novac u Srbiji, povećavamo PDV, povećavamo prostor za druge investicije, povećamo prostor za zarade, za plate. Prema tome ovo je izuzetno plodotvorna grana privrede i u nju Srbija i u narednom vremenskom periodu treba sve više i više da ulaže.S obzirom da ja dolazim u Republike Srpske i da je ovde bilo dosta tema i BiH i Republika Srpska i o tome što smo mogli ovih dana da čujemo kako Republika Srbija ima određene pretenzije iz tih sarajevskih kvazi intelektualnih krugova koji u jednom zajedničkom tonalitetu sa zagrebačkim krugovima, sa krugovima ovde iz Beograda iz kruga dvojke, građanske kvazi elite, praktično da duvaju u istu trubu. Vi ako pročitate različite vesti različitih portala, da kažem iz regiona, praktično vidite da je kontekst potpuno isti. Kao da imaju jedno uredništvo.Evo, ja ću u kontekstu ove rasprave da pitam da li je pretenzija Republike Srbije prema Republici Srpskoj to što je Srbija najavila što će isporučiti 500 digitalnih učionica u obrazovnom sektoru Republike Srpske. Da li je to doprinos ne samo Republici Srpskoj, već i BiH? Jel to ta pretenzija u koje država Srbija ulaže u obdaništa, u škole, u mostove, u kojem se voze i Bošnjaci, Hrvati i Srbi i svi ostali koji žive u BiH, koji se ne izjašnjavaju kao jedan od tri konstitutivna naroda? Jel to ta pretenzija u kojoj mi dajemo, a s druge strane iz Sarajeva dobijamo takvu poruku, dobijamo u političkom smislu, retoričkom smislu samo šamare i uvrede.Naša ruka, ruka iz Beograda, ruka iz Banja Luke i pružena prema Sarajevu u tom smislu priče saradnje. Ljudi koji su, evo i u ovom sektoru digitalne industrije i svega ostalog trebaju biti pokretači tih promena, priča ljudi koji dolaze iz privrede trebaju upravu biti oni ljudi koji će pokrenuti nove procese, a zastarele politike, retrogradne politike, politike stranke Demokratske akcije, sina od Alije Izetbegovića, Bakira Izetbegovića, i na ovim izborima u BiH poražena. Prema tome, budućnost jeste orjentisana na stvaranje nove vrednosti, budućnost jeste orjentisana u tom pravcu koja podrazumeva da stvaramo nove unije, carinske unije, unije u kojim će tržišta i kapitala i radne snage i tržište obrazovanja, priznavanja diploma i svega ostalog, radnog staža, na ovim prostorima, praktično dati mogućnost bez obzira ko gde živeo na prostorima zapadnog Balkana od Hrvatske pa skroz dole do Albanije, da će imati prostor da na jedinstvenom tržištu, praktično konkurentskom tržišnom utakmicom nametne sebe.Ovde nema pretenzija koje mogu jednu državu staviti u bolji položaj, ovde je jednostavno jedna utakmica u kojoj će tržište koje će na ovom prostoru biti značajno veće doprineti svakoj državi pojedinačno i nema pretenzija Srbije prema bilo kome. Iz tog razloga ja se još jednom Ministarstvu finansija zahvaljujem na svemu ovome što su ovih dana izneli. Smatram da smo stvorili ozbiljne preduslove da da Srbija zaštiti svoje interese i da svi oni koji su u proteklom vremenskom periodu govorili da mi nemamo planove, da ih mi svaki dan demantujemo i da će Srbija u narednom vremenskom periodu biti sve snažnija i snažnija. Hvala. Zahvaljujem gospodine Šukalo.Uveren sam da su vaše reči transparentno prenete građanima Srbije u direktnom prenosu.Reč ima narodna poslanica gospođa Jelena Obradović. Uvaženi potpredsedniče Skupštine, gospodine Orliću, uvaženi ministre, gospodine Mali sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Srbije.Danas je pred nama podnet amandman od strane Vlade Republike Srbije, a koji se odnosi na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana u kome se predlaže produžavanje mera koje su sprovedene u 2020. a odnose se na poreske olakšice za novoosnovana preduzeća i privredna društva u Republici Srbiji i to poreske olakšice na osnovu zarade novozaposlenih radnika.Ovakve mere podsticaja su dale rezultate u prethodnoj godini i samim tim ovaj amandman Vlade u kome se ovakav vid podsticaja privredi kontinuirano nastavlja apsolutno podržavam.Novoosnovana preduzeća imaju da poreske olakšice ostvare u periodu do 31. decembra 2020. godine, odnosno ako su osnovana u tom periodu i za period od 36 meseci, a svakako zarade zaposlenih se odnose na visinu plate do 150.000 dinara, a ukoliko su zarade veće od 150.000 dinara, onda se poreske olakšice odnose na maksimalan iznos zarade do 150.000 dinara.Obzirom dinara.Obzirom da su ovakve pomenute mere u prethodnom periodu dale rezultate i u ovoj godini će se sprovoditi. Država Srbija ima jasan cilj da podstiče na ovakav način povećavanje zaposlenosti svojih građana, a sa druge strane i smanjivanje sive ekonomije,

je samo jedan seta mera koji je Vlada Republike Srbije sprovodila u prethodnom periodu, a za koji planira kontinuirano da sprovode i u 2021. godini. Uprkos svetskoj ekonomskoj krizi izazvanoj pandemijom korona virusa, ja drage kolege moram da vas podsetim da je Vlada Republike Srbije do sad izdvojila šest milijardi evra pomoći svojim građanima i privredi u Republici Srbiji.Obzirom da su u svakom javnom budžetu Republike Srbije osnovni i glavni prihodi porezi, vi kada danas imate poreska oslobađanja podsticaja ovakvih mera, mera, možemo reći da samo zdrava, stabilna i jaka ekonomija to može da podnese. Takvu zdravu, stabilnu i jaku ekonomiju ima država Srbija, zahvaljujući politici SNS i predsedniku Aleksandru Vučiću koji je sproveo reformu i obezbedio ovakvu zdravu ekonomiju.Sve javne investicije koje se ulažu u Republiku Srbije, a moram istaći da je za javne investicije, odnosno kapitalne investicije u budžetu za 2021. godinu opredeljeno 330 milijardi dinara, sve te investicije u Republici Srbiji sa jedne strane podstiču kao što je i sam ministar Mali rekao, podstiču i privatni sektor da ulaže i da se razvija u našoj zemlji.Ako izgradimo i kao što gradimo nove autoputeve, nove škole, bolnice, železnicu, industrijske parkove, sa jedne strane podstičemo rast ekonomije, a samim tim zapošljavamo nove ljude, a sa druge strane podstičemo i privredu da značajno ulaže u Republiku Srbiju.Kao dokaz dosadašnjeg rada i rezultata Republike Srbije svakako možemo istaći i spoljno trgovinski rast čitavog regiona Šumadije, gde je za poslednjih 10 meseci ostvarena spoljno trgovinska razmena u iznosu od 1,6 milijardi dinara, što predstavlja najveći ostvareni regionalni suficit u Srbiji od 350 miliona evra u regionu Šumadije.To je samo još jedan dokaz da se odgovornom politikom SNS koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić svakako Srbija regionalno razvija.

ova opština je za posledenje četiri godine, odgovornom politikom SNS i kontinuiranom podrškom Vlade Republike Srbije uspela da izgradi 93,3 kilometara asfaltnih puteva.Ova opština Knić je uspela da renovira gotovo sve bolnice i ambulante na svojoj teritoriji, da rekonstruiše gotovo sve škole, da proširi mrežu predškolske ustanove u još šest sela na svojoj teritoriji, da sprovede kompletnu reformu i strategiju obrazovanja u Republici Srbiji.Ako vam kažem da 2016. godine je opština Knić prvi put u 21. veku u 10 svojih škola uvela pijaću vodu, a da danas, nakon četiri godine, odgovornom politikom SNS i predsednika Aleksandra Vučića i ogromnom podrškom Vlade Republike Srbije, danas sve te škole imaju fonolaboratorije, imaju savremeno opremljene kuhinje sa nutricionistom, imaju programe koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, kroz logopeda, sometopeda, engleski jezik od treće godine se u našim selima uči u našim vrtićima.Na ovakav način politika SNS pokazuje, ne samo da doprinosi regionalnom razvoju naše zemlje, već misli o svim svojim građanima i misli, pre svega, o našoj deci i o našoj budućnosti. Ovakva ulaganja u sela, naša sela, kao što je i poljoprivreda, gde je za poslednje četiri godine opština Knić obezbedila značajne subvencije za svoja poljoprivredna gazdinstva. Daću vam i podatak da u čitavom regionu Šumadije se nalazi oko 6.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, od toga je 4.000 u

da za 800 subvencija obezbedi sredstva za razvoj poljoprivrede svojim sugrađanima. Samim tim, kao i davanju prednosti ženama koje su nosioci poljoprivrednih gazdinstava za 30% povećala broj žena nosilaca poljoprivrednih gazdinstava.Kao nagradu svojih rezultata, opština Knić je i pre nekoliko dana dobila, i ovim putem bih se zahvalila Vladi Republike Srbije, nagradu za najveći podsticaj u razvoju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u opštini Knić. Opština Knić je samo jedna od pet opština koja je dobila ovakvu nagradu, ali svakako da za jednu ruralnu sredinu, koja je u trećoj kategoriji razvijenosti, ovakvi iskoraci su značajni pomaci da Srbija ide napred.Ono što bih posebno istakla je da će buduće investicije koje će se desiti u našem regionu Šumadije značajno popraviti i poboljšati ovakvu sliku kao što imamo danas.Izgradnja autoputa koji se najvećim delom proteže kroz opštinu Kinić, a koji spaja Koridor 10 sa Moravskim koridorom, kao i blizina aerodroma Lađevci u kojem je planirano otvaranje kargo centra, svakako će pospešiti nove investicije u opštini Knić, a samim tim i položaj i razvoj naše opštine će se staviti na mapu budućih investitora.Ono što bih posebno istakla je da zahvaljujući ovakvoj politici Aleksandra Vučića i SNS, gde se Srbija regionalno razvija, gde Srbija misli o svojim selima, gde Srbija kontinuirano ulaže u obrazovanje, u svoje najmlađe, svakako je pravi put SNS i put kojim Srbija ide napred.Živeo Knić, živela Šumadija, živela Srbija! Zahvaljujem, gospođo Obradović, i čestitam na vašem prvom izlaganju u Narodnoj skupštini. Naravno, i sve čestitke opštini Knić na ostvarenim rezultatima i osvojenim nagradama.Reč ima narodni poslanik Uglješa Mrdić, Zahvaljujem, potpredsedniče.Uvaženi ministre sa saradnicom, uvaženi narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, jedan od najvećih oblika patriotizma je redovno plaćanje poreza.Imali smo prilike ovih dana da čujemo i sjajna izlaganja predstavnika Vlade Srbije, prvenstveno ministra finansija Siniše Malog i mojih kolega narodnih poslanika, koliko su bitni svi ovi zakoni, o kojima ćemo glasati u Danu za glasanje. Ali, s jedne strane, imamo situaciju gde se aktuelno držano rukovodstvo predvođeno Aleksandrom Vučićem i Vlada Republike Srbije zalaže za poštovanje zakona, za poštovanje poreza, za dobru poresku politiku, a s druge strane imali smo situaciju gde pojedinci, poput Dragana Đilasa i njegovi saradnici, nisu bili za poštovanje zakona.Tako zakona.Tako sam dobio u oči ove sednice odgovor od Republičkog javnog tužilaštva povodom krivične prijave koju je gradska opština Vračar podnela pre četiri godine protiv čelnika gradske opštine Vračar i poslovnog prostora opštine Vračar do 2016. godine.Samo da vas podsetim, mi ovde govorimo o čuvanju imovine, plaćanju poreza, dobroj finansijskoj politici, a to bivše rukovodstvo opštine i poslovnog prostora je zaslužno što je nenaplaćeno pet i po miliona evra iz poslovnog prostora, što se ne zna trag preko 5000 kvadrata poslovnog prostora u centru Beograda na Vračaru i što imamo sporna i nestala 172 stana i još oko 100 stanova, što se i dan danas istražuje šta je sa njima.Prema njima.Prema tome, ovom prilikom želim da pohvalim odgovor Tužilaštva, koje je saopštilo da je Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo istragu protiv bivših čelnika poslovnog prostora opštine Vračar, Mihajla Samofalova, Aleksandra Đurašinovića, Vladimira Medakovića i Svetlane Trijudić, zbog krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja. Istraga je u toku.Takođe, kako je Tužilaštvo saopštilo, u odnosu na lica Branimira Kuzmanovića, Tijanu Blagojević, Aleksandra Ivanovića i Mirjanu Đorđević, u toku je predistražni postupak po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, po kome postupa Prvo Prvo odeljenje Uprave kriminalističke policije.Inače, pomenuti Kuzmanović, Tijana Blagojević, Ivanović i Đorđević su ljudi koji su, u vreme dok je Dragan Đilas bio gradonačelnik Beograda i šef Gradskog odbora DS u Beogradu, bili na čelu opštine Vračar. Ne želim da vršim pritisak ni na sudstvo ni na Tužilaštvo, ali se iskreno nadam da neće samo ostati na ovome da je istraga u toku, da će doći do sudskog procesa, pa nek se na suđenju utvrdi ko je kriv, a ko nije.Isto tako, ovom prilikom zahtevam da Tužilaštvo, kao što je ovako odlično odreagovalo zajedno sa kriminalističkom policijom u slučaju ovih čelnika opštine Vračar i poslovnog prostora, koji se sumnjiče za ozbiljne malverzacije, dakle, ovde govorimo o desetinama miliona evra, isto tako se nadam da će isto to Tužilaštvo reagovati i u slučaju Dragana Đilasa, da će reagovati i u slučaju Mlađana Đorđevića, da će reagovati u slučaju Vuka Jeremića. Tužilaštvo treba da bude nezavisno, ali Tužilaštvo isto tako treba da čuva imovinu države Srbije. Džaba nama ovde da mi usvojimo ove zakone, ako se ti zakoni ne primenjuju i ako nisu jednaki za sve.Predsednik Aleksandar Vučić je u više navrata rekao da što se tiče plaćanja poreza nema zaštićenih. Moraju svi da plate porez. Isto tako, svi moraju da odgovaraju u skladu sa zakonom, i ovi bivši čelnici opštine Vračar i poslovnog prostora, ali isto tako i Dragan Đilas. Nadam se da ćemo jednog dana dobiti ovakav odgovor od Tužilaštva, da je u toku istraga i istražne radnje što se tiče poslovanja Dragana Đilasa, 619 miliona evra i mnogih drugih stvari koje je on radio zajedno sa svojim saradnicima. Evo, sad čujemo da je tu uključio i brata Gojka.Isto tako, očekujem da ćemo od Tužilaštva dobiti odgovor šta je Tužilaštvo uradilo po pitanju navoda koje je rekao Čaba Der, o čemu je Milenko Jovanov govorio u više navrata i kolega Aleksandar Martinović, koji je rekao istražnim organima da su mu dva kriminalna klana nudila novac da likvidira predsednika Aleksandra Vučića. I tu Tužilaštvo treba da reaguje, da sasluša i Čabu i da sasluša sve one koji javno priznaju da pripadaju kriminalnim klanovima i da su dobijali ogroman novac da likvidiraju prvog čoveka države.Na moram da se osvrnem na ovu temu vezanu za Republiku Srpsku. Kao neko ko je rođen u Republici Srpskoj, a kao dečak došao u Beograd, srpsku prestonicu, prestonicu Srbije, prestonicu svih Srba gde god živeli, moram da istaknem da javno osuđujem sve ove postupke koje rade i razne Igmanske inicijative, Mlađan Đorđević, Đilas i Balša Božović i mnogi drugi, kako u Srbiji, tako i u Bosni i Hercegovini i u regionu, koji žele da sruše Republiku Srpsku, koji žele da Kosovo i Metohija ne bude u sastavu Srbije.Jaka je Republika Srpska samo ako je jaka Srbija, a jaka je Srbija samo ako se poštuju zakoni, i ako Srbiju vodi predsednik Aleksandar Vučić. i dokazala je da u Srbiji svi fino žive, da u Srbiji složno žive i Srbi i Bošnjaci i Mađari i sve druge nacionalne manjine. Isto je tako i u Republici Srpskoj. Ne smemo da dozvolimo da bude uništena Republika Srpska, sada kada je 25 godina Dejtonskog sporazuma. Moramo da čuvamo mir u regionu.Zato je odličan ovaj sporazum između Vlade Srbije i Saveta ministara Albanije o Mini Šengenu, slobodnom putovanju državljana. Dakle, Vlada Republike Srbije i predsednik Vučić poslednjim postupcima još jednom su dokazali da su za mir u regionu. Ali, nemojte da dođemo u situaciju da smo mi jedini mir u regionu, a nama žele da ukinu Republiku Srpsku, oduzmu Kosmet i uruše Srbiju.Mi smo za mir u regionu, ali mi smo i za opstanak Republike Srpske i za jačanje veze Srbije i Republike Srpske, i za jačanje interesa srpske države i na KiM i pomoć Srbima gde god živeli.Da bi Srbija mogla da pomogne i Republiku Srpsku, i južnu srpsku pokrajinu KiM, i srpski narod gde god živeo, moramo da imamo budžet za to, a da bi imali budžet moramo da plaćamo porez. To je patriotizam. Hvala. Živela Srbija. što ste sa nama podelili važne informacije. Uvek je dobro znati kada na pitanje koje postavljaju narodni poslanici i čine to na formalan način, onako kako je to propisano, dobijamo odgovarajuće reakcije ili odgovore od institucija.Vezano za ta pitanja o kojima ste govorili danas vi, i odgovorima koje ste dobili i vi i gospodin Bakarec, za ovo poslednje, juče je gospodin Mirković, govorio o odgovoru koje je dobio na svoje poslaničko pitanje, a tiče se neposrednog iskaza Čabe Dera, u kome saopštava da je od strane dva kriminalna klana dobio, praktično, porudžbine da izvrši fizičku likvidaciju Aleksandra Vučića. Upravo o tome je govorio poslanik Mirković, juče u kasnim popodnevnim časovima, to se doduše dogodilo kada mi nismo bili u direktnom prenosu, zato jeste pitanje koliko je javnost upoznata sa tim odgovorom. Hvala što ponovo podvlačite važnost tih pitanja.Gospodine Mirkoviću vidim da ste vi u sistemu prijavljenih za reč, dobićete reč, samo pre toga reč ima narodni poslanik Samir Poštovani predsedavajući, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani ministre, javljam javljam se po amandmanu. Plaćanje poreza jeste zakonska obaveza, temelj ekonomske stabilnosti, i svake druge stabilnosti bilo kog društva i države.Ono što želim da istaknem da, nažalost, još uvek imamo sivu ekonomiju i gde imamo ljude koji su radili u kompanijama po nekoliko godina i nemaju uplaćen radni staž, imaju problem da ostvare svoje zakonsko pravo na penziju. Znači, tu očekujemo od države jednu još restriktivniju politiku, jer je o pravima radnika vrlo često govorio lider naše stranke, akademik Muamer Zukorlić.Takođe, želim da istaknem, pošto sam se sada javio i da uputim ministru pitanje zašto paket ekonomske pomoći nije obuhvatio verske zajednice, jer verske zajednice osim eksplicitno, verskih službenika imaju i druge sisteme u svom portfoliju, kao što su i obrazovni sistem, medijski sistem i bave se nekim drugim delatnostima. Tu veliki broj ljudi radi i ostvaruje lične dohotke. Mislim da bi ovaj paket pomoći trebao da obuhvati i njih. To je važan segment našeg društva i mislim da treba na taj način da pošaljemo jednu pozitivnu poruku prema njima.Želim da se osvrnem na javni servis i da iskoristim ovo javljanje. Ono što moram da istaknem jeste da mi kao najjača bošnjačka stranka, kao parlamentarna stranka, kao druga manjinska stranka po snazi, vrlo retko gostujemo u njihovim emisijama, iskoristio bih ovu priliku da im postavim pitanje na koji način oni vrše odabir gostiju, znači, po kojoj to snazi mi kao parlamentarna stranka koja ima potpredsednika parlamenta u zadnjih par godina, možda smo gostovali dva, tri puta?Takođe, ono što hoću da istaknem, jeste da je neprihvatljivo da nemamo redakciju na bosanskom jeziku i obrazloženje koje su oni dali, dovodeći u pitanje naš identitet, a između ostalog, deo našeg identiteta jeste i naš bosanski jezik, kroz odgovor programskog saveta je apsolutno neprihvatljivo. Sada vi tražite od 150.000 ljudi koji su se na popisu izjasnili da govore i bosanskim jezikom da vam plaćaju pretplatu, a vi im ne dozvoljavate ono što im Ustav i Zakon Republike Srbije garantuje.Znači, apsolutno nam je neophodan javni servis, apsolutno je neophodno da taj javni servis se prvenstveno iznutra reformiše. Kako? Tako što će svoju svoju programsku šemu prilagoditi svim građankama i građanima koji u Republici Srbiji žive, a podsećam da jednu trećinu građanki i građana koji u Republici žive su manjinske zajednice, manjinski narod i da treba kroz program, kroz tu programsku šemu to prilagoditi kulturi, običajima, tradiciji, verskom identitetu. Hvala.

predsedavajući, uvaženi ministre, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici.Pre nego što počnem sa svojim izlaganjem, gospodine Orliću, želim da vam se zahvalim što ste imali uvid za ozbiljnost situacije i odgovora koji smo dobili od Tužilaštva i što ste napomenuli da stvar o kojoj sam ja juče pričao i govorio, nažalost, nije išla nije išla uživo u prenos RTS.Smatram da tako ozbiljne stvari moraju da se čuju, ne samo u ovoj sali, već moraju da čuju i svi građani i da taj trag ostane, jer neke stvari koje se dešavaju u poslednjih nekoliko meseci, meseci, a posebno izraženo poslednjih dva meseca ili tri, moraju da dođu do svakog građana Srbije, jer to predstavlja situaciju koju su iskreirali ljudi koji danas po svaku cenu, pa po cenu i ljudskih života žele da se vrate na vlast.Atmosferu u kojoj se danas nalazimo, gde se gotovo smatra normalnim da na svakodnevnom nivou se preti Aleksandru Vučiću, iskreirali su i Dragan Đilas, i Vuk Jeremić, i Boško Obradović i cela ta klika koja je do juče bila u nekakvom Savezu za Srbiju. Posle toga su se pretvorili, čini mi se, u ujedinjenu opoziciju Srbije, a kako ne mogu da se dogovore oko već imaginarnih fotelja koje dele između sebe, vidim da su se i danas ponovo posvađali, pa tako Vuk Jeremić naslućuje kraj stranke Slobode i pravde Dragana i Đilasa, sad zahteva nekakvo izvinjenje, a čini mi se da je, Demokratsku stranku njegovu, do skoro stranku nazvao i političkim lešom, mislim da je takav termin upotrebljen.To oslikava, dragi građani, koliko je bolesna njihova želja da se dočepaju vlasti, ali atmosfera koju su iskreirali gde se preti i sinu Aleksandra Vučića, pokazuje samo kolika je bolesna mržnja prema svim ljudima koji ne misle kao oni i koji su uspeli da Srbiju izvuku iz najmračnije ekonomske krize koja nas je zahvatila u periodu dok su oni bili na vlasti.Što se tiče svih amandmana, i onoga o čemu smo juče diskutovali, finansije su nešto što je najosnovnije, ali finansije jasno pokazuju da nije bilo odgovorne politike Srpske napredne stranke i da nije bilo bolnih reformi koje smo preuzeli pre sedam godina, pitanje je danas kako bi dočekali ovu korona krizu, ali pitanje je i da li bi imali odakle da isplatimo plate i penzije.Za to su, direktno, odgovorni ljudi koje sam malo pre pomenuo, za to je direktno odgovoran Dragan Đilas, koji je to vreme iskoristio da sebi i svojim firmama obezbedi 619 miliona evra prihoda, da od sebe napravi najbogatijeg čoveka u ovom delu Evrope, koji je u politiku uneo 74.000 evra, ženinu kuću i stari auto, a kada je 2016. godine, prijavljivao svoju imovinu samo u nekretninama je prijavio 25 miliona evra.Ako uzmete u obzir da je plata na njegovim funkcijama koje su bile mnogobrojne u tom periodu i režimu Demokratske stranke bila negde oko 100 hiljada dinara na mesečnom nivou, postavlja se pitanje i svaki građanin u Srbiji se pita – kako i na koji način je mogao da stekne to bogatstvo? Da ne ulazimo u to da smo sada poslednjih nedelja svedoci da i njegov brat ima više od 35 nekretnina koje se procenjuju na pet i po miliona evra, da ne ulazimo u to koliko su se najbliži njihovi saradnici obogatili, i od nekih neuspelih političara, propalih preduzetnika postali sve i svja u našoj zemlji.Ono na šta moramo da obratimo pažnju, ono o čemu moramo da pričamo kada govorimo o svim ovim stvarima, jeste činjenica da ljudi koji imaju toliko novca, koji imaju toliku moć, kreiraju atmosferu u društvu gde se više niko ni ne zapita, ne začudi ili se osvrne na to kada se po društvenim mrežama ili u pojedinim emisijama sasvim normalno komentariše da Aleksandar Vučić treba da doživi tragičan kraj, da će to sačekati ne samo njega, već njegovu porodicu, njegove roditelje, pa i sina Vukana koji, čini mi se, ima tri i po godine. E, to su stvari protiv kojih moramo da se borimo.Nema veze da li je to Aleksandar Vučić, takve stvari ne smemo da dozvolimo da postanu normalne i da se upute bilo kom građaninu Srbije. Nije normalno da se takve stvari izgovaraju, upućuju i takve pretnje da doživljavaju ljudi samo zato što ne misle kao najbogatiji ljudi u našoj zemlji.U skladu sa tim, moram priznati, kao što sam i juče rekao, iznenađen sam, prijatno sam iznenađen brzom reakcijom tužilaštva koje je na moje pitanje koje sam uputio 8. decembra odreagovalo i poslalo odgovor koji želim da čuju svi narodni poslanici, ali pre svega građani Srbije.Dakle: „U vezi zahteva za obaveštenje i objašnjenje na koje je narodni poslanik Aleksandar Mirković izneo na sednici Narodne skupštine 8. decembra 2020. godine, obaveštavamo vas da Tužilaštvo za organizovani kriminal preduzima određene radnje u cilju dobijanja informacija o iskazu koji je dao Čaba Der.“Poštovani građani Srbije, nije Aleksandar Mirković, Aleksandar Martinović ili bilo ko drugi od mojih kolega, nije izmislio, nije ništa slagao, kada smo iz ove sale apelovali na nadležne institucije da nam daju odgovor da li su ispitali navode Čaba Dera koji je sam priznao mađarskim istražnim organima da je od čak dve mafijaške organizacije dobio ponudu da ubije Aleksandra Vučića. Dakle, niko ove stvari nije izmislio. Danima su pokušavali od toga da naprave neku šalu, da naprave komiku. Dve televizije pod direktnom komandom Dragana Đilasa su na svaki mogući način pokušale da diskredituju pitanje bezbednosti predsednika Aleksandra Vučića. Postavlja se pitanje zašto su to želeli da urade? I ako ne dobijemo odgovor na pitanje, građani Srbije to znaju.Ali, sada se postavlja pitanje svima nama kao društvu, ne samo kao narodnim poslanicima – do kada ćemo ćutati na ovakve pojave u našoj zemlji? Do kada ćemo ćutati na to što ljudi smatraju da je normalno da nekome treba oduzeti život samo zato što pripada jednoj ili drugoj političkoj stranci? I vidite, moj odgovor, tj. odgovor koji sam ja dobio, a moje pitanje koje sam postavio, ni jedan od ta dva medija pod direktnim uticajem Dragana Đilasa nisu preneli. Ni njegov portal nije to preneo, već je iskoristio to za svoju nekakvu tiradu i pokušaj diskreditovanja svakog pitanja bezbednosti predsednika Aleksandra Vučića.Evo, sada, sa ovog mesta, drago mi je da smo uživo u prenosu, što će ovo pitanje i odgovor doći do velikog broja građana Srbije, postavljam pitanje i tim medijima – da li ćete preneti na svojim medijima ovo što je tužilaštvo dalo kao svoj odgovor? Da li ćete sada, ako ne verujete nama, poverovati nadležnim organima i tužilaštvu koje je ovo prepoznalo kao ozbiljnu pretnju i ozbiljan problem?Ako neko ima kritike i zamerke na rad tužilaštva, to sam pre svega ja, pa i moje kolege iz poslaničke grupe SNS, zato što smatramo da imaju još mnogo posla da obave kada je u pitanju Dragan Đilas i njegovo enormno bogaćenje. Ali, ovde vidite da iako ih često kritikujem, shvatajući ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo i u kojoj se nalazi bezbednost predsednika Aleksandra Vučića kao glavno pitanje, oni reaguju.Ja se nadam da u narednom periodu više nikada neću biti u prilici da sa ovog mesta ili bilo kog drugog nadležnim institucijama postavljam pitanje da li se bave pretnjama koje stižu na račun predsednika Aleksandra Vučića i njegove porodice, ali se isto tako nadam da nikada neću biti u prilici da postavljam pitanje da li će se neko okrenuti i osvrnuti na pretnje koje dobija bilo ko od građana Srbije samo zato što radi, misli ili politički deluje suprotno od onoga što samoproklamovana elita ili najbogatiji ljudi u Srbiji smatraju normalnim ili ispravnim.Ovo pitanje je pitanje svih pitanja. Jer, u Srbiji su prava svima zagarantovana i svi građani su jednaki. Ali, izgleda da jedino ko nije jednak i čija se prava kao građanina nemilosrdno krše iz dana u dan jeste Aleksandar Vučić.

ili Aleksandra Vučića ili nas koji predstavljamo Srpsku naprednu stranku, grdno se varaju. Istina, pravda i borba za bolje sutra naše dece, generacija koje dolaze i za bolje sutra Srbije, nemaju cenu i naš su glavni prioritet.Zato pozivam sve ljude u našoj zemlji, pre svega ovaj deo opozicije koji pretenduje da dođe na vlast bez podrške građana, da se okrenu argumentima, da se okrenu rezultatima, planu i programu, ako bilo kakav plan i program imaju. Kad kažem – rezultate, nemaju čime da se pohvale, ali makar neka sada svoje nastupe svedu na to da ponude nešto bolje građanima, pa neka građani sami odluče da li su za propast, uništavanje Srbije, što su im oni pružili do 2012. godine, ili su za program napretka, konstantnog poboljšanja životnog standarda i boljih uslova života u Srbiji i kompletnog razvoja naše zemlje, što nudi Srpska napredna stranka. Pa neka na izborima koji će biti za dve godine, neka građani sami odluče kakvu budućnost žele.Još žele.Još jednom apelujem na sve da poštuju jedni druge, da uvažavamo jedni druge i da se okrenemo zajedničkom cilju, a to je bolji život naše dece i generacija koje dolaze. A to iz mog ugla, a iz ugla građana koji su na proteklim izborima dali